Tere hommikust, head kolleegid! Rõõm on tööl tagasi olla. Saame alustada neljapäevast istungit Riigikogu VII istungjärgu 2. töönädalal. Kõigepealt on saadikutel võimalik esitada eelnõusid või arupärimisi. Seda keegi teha ei taha. Siis teeme kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll, palun!

minna päevakorra juurde. Täna on meil päevakorras üks punkt: Vabariigi Valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 466. Me oleme teise lugemise juures ja sõna saab sotsiaalkomisjoni esimees Siret Kotka. Palun! Hea istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Sotsiaalkomisjonis arutati riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 466 pärast esimest lugemist kahel istungil – nii 10. kui ka 17. jaanuaril.

Eesti Pensionäride Ühenduste Liit saatis eelnõu kohta oma arvamuse, et ettenähtud pensionitõus oleks juba 1. aprillist käesolevast aastast.Komisjon aastast.Komisjon tegi otsused: teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 19. jaanuariks, mis oli eile, aga kuna Riigikogu juhatus otsustas selle tänasesse päeva panna, siis on see täna, ja juhul, kui teine lugemine lõpetatakse, viia läbi lõpphääletus 26. jaanuaril. Aitäh! Suur tänu! Nüüd saab küsimusi esitada. Kõigepealt Aivar Kokk, palun!

Kui me vaatame ühiskonda tervikuna, siis me näeme, et ühiskonnas on alati kokkulepped. Ka siin on koalitsioon teinud kokkuleppe, et nii tulumaksuvabastus kui ka erakorraline pensionitõus on 1. jaanuarist aastast 2023. Vastavalt sellele kokkuleppele me täna seda menetleme ja komisjoni enamus sellest lähtuvalt tegi otsuse. Nii kaua, kuni ei ole ühtegi teist kokkulepet,

Eks see otsus tekitab hämmeldust küll, eriti kui vaadata tänast energiakriisi ja meie pensionäride võimalusi selles olukorras toime tulla. Aga te viitasite, et poliitika on justkui kokkulepete tegemine. Kas oleks võimalik nimetada nimeliselt need, kes ei soovinud et meie pensionäridel oleks sel aastal vähe lihtsam see olukord, ja et ei peaks siin saalis vaidlema selle üle, kuidas toetada,

Kui vaadata erinevaid protseduure, mida komisjonis on tehtud, siis komisjonis ei olnud otseselt nimelist hääletamist, aga need proportsioonid olid selgelt nii, nagu oma eelmises vastuses viitasin. Need saadikud, kes kuuluvad koalitsiooni, hääletasid ühtemoodi, ja need saadikud, kes on opositsioonis, hääletasid teistmoodi. Ma arvan, et see põhimõte on väga selge. Nii nagu ma ennegi ütlesin, peab olema kokkulepe. Täna mingit teistsugust kokkulepet ei ole. Ma arvan, et

see ei ole pelgalt ainult pensionäride küsimus, vaid see on väga paljude vähekindlustatud perede ja üksikinimeste küsimus. Ja me näeme, et valitsus juba mitmendat päeva otsib lahendeid. Ma loodan, et lahendid ka tulevad. Kalle Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma olen absoluutselt veendunud, et sotsiaalkomisjon on pingutanud pensionäride nimel kas või naba paigast ära, et asjad läheksid paremaks. Kuna eelnõus räägitakse ka täiendavast tulumaksuvabastuse rakendamisest, siis Sotsiaalministeeriumi esindajad on selgitanud, et seda pole võimalik teha. Selleks on vaja teha vajalikud tehnilised muudatused, mis nõuavad aega. Minu küsimus on see, kuna te kindlasti võitlete seal komisjonis

mis kuupäevaks midagi tehniliselt ära tehakse, vaid väga selgelt anti lihtsalt ülevaade, et selleks, et tulumaksuvabastus tuleks, oleks vaja tehnilisi muudatusi teha ja neid tehakse peamiselt Maksu- ja Tolliametiga.

Kert Kingo, palun! sest pensionärid on väga raskes olukorras. Ja nüüd teie räägite siin kokkuleppest. Tegelikult, olgem ausad ja nimetagem asju õigete nimedega: te olete lükanud selle pensionitõusu 2023. aastasse seetõttu, et siis on Riigikogu valimised, siis oleks hea valimiskampaania ja hea promoüritus. Aga minu küsimus on see, et ei ole täpselt välja öelnud, kes kuidas hääletas – te ei ole seda välja öelnud. Palun seletage ära, kas koalitsioonisaadikud olid selle vastu või poolt, et see pensionitõus tõsta 2022. aasta peale? Aitäh!

Mis puudutab hääletust, siis koalitsioonisaadikud lähtusid, ma arvan, oma hääletuses kokkuleppest, mis on koalitsioonilepingus, ja see tähendab, et erakorraline pensionitõus, nii nagu ma juba eelnevalt viitasin,

Ma saan aru, et Keskerakond on taganenud oma valimislubadusest. Valimislubadus oli erakorraliselt pensione tõsta vähemalt 100 euro võrra.

paremini hakkama saada. Sa räägid enamusest ja koalitsioonist. Kas Keskerakond on loobunud pensionäride toetamisest? Hea Aivar! Keskerakonna valimisplatvormis oli täpselt kirjas, et me näeme ette erakorralist pensionitõusu koos indekseerimisega 100 euro võrra. Ja kui me vaatame nüüd tagasi eelmisele valitsusele, kus oli ka Isamaa, ja vaatame tänast valitsust, siis me oleme selle täitnud. Riho

hästi empaatiline inimene, kes toetab pensionäre ja toetab üldiselt vähemusi. Kuna te olete ka sotsiaalkomisjoni esimees, siis mul oleks täitsa huvitav teada, kuidas te ise suhtute sellesse, et see [pensionitõus] lükati 2023. aastasse. Kas te isiklikult toetaksite ikkagi seda, et pensionärid saaksid varem selle tõusu kätte? Aitäh, hea Riho! Ma arvan seda, et kui tehti koalitsioonilepingut ja oleks sel hetkel teatud, et on tulemas suuremad kriisid, siis ma arvan, et võib-olla see otsus oleks teistsugune. Täna aga on olukord selline, et me näeme, et erakorraline pensionitõus on tõesti järgmisel aasta, see on 1. jaanuarist aastast 2023. See aga ei tähenda seda, et pensionärid sel aastal mitte midagi ei saa. ei saa. 1. aprillist tuleb tavapärane indekseerimine. Ja kui ma siin esimese lugemise ajal ütlesin, et see on umbes 38 eurot, siis tegelikult seda on täiendatud ja see on suurem, see jääb sinna 42–43 euro juurde.

koos erakorralise pensionitõusuga ja indekseerimisega pensionäridele juba üle 100 euro juurde. Küsimus on selles, kas see peaks täna kõik olema, aga no indekseerimisi ka ei saa ette ennustavalt teha. Ja kõik on seadusega meil juba varem paika pandud. Aitäh,

tulumaksuvabastusena või erakorralise pensionitõusuna. Siin on tulemas mitmeid toetusi, indekseerimisi ja erakorralisi tõuse terve aasta jooksul. Aitäh!

Mul on seda väga raske uskuda, paluksin täpset tsitaati komisjoni protokollist.Teiseks on mul küsimus selle kohta, et te viitasite, et tegelikult teie ei ole erakorralist pensionitõusu lubanud 100 euro võrra eraldi võetuna, vaid koos indekseerimisega. Tegelikult Keskerakonna programm "Õiglane Eesti kõigile!" lubas juba 2020. aastaks 100‑eurost pensionitõusu – tõsi küll, koos indekseerimisega –, mida te ei ole täitnud, ja sellevõrra arusaamatum on ka praegu 2022. aastast erakorralise pensionitõusu edasilükkamine. Ja ma ei kõnelegi nendest Keskerakonna lubadustest, mida te ei ole soovinudki realiseerida, nagu teie programmis lesepensioni kehtestamine, eakate vabastamine visiiditasust ja nõnda edasi ja nõnda edasi, lehekülgede kaupa.

koha, sest sa soovisid seda. "Andres Ergma tutvustas Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu seisukohta. Märkis, et seaduseelnõu võiks rakendada juba alates 1. aprillist 2022." (Urmas

endal on piinlik? Aitäh! Hea ettekandja! Tõtt-öelda mul on äärmiselt piinlik ja meil kõigil siin saalis on äärmiselt piinlik kuulata neid mannetuid seletusi, mis ei annagi mingisugust seletust, te räägite ainult kokkuleppest. Väidate, et oleks koalitsioonileppe koostamisel teadnud, et meil tuleb selline kriis, küllap siis oleks teisiti otsustanud. Kuulge!

Kui teil vähegi soovi oleks olnud, te oleksite saanud tulla vastu meie rahvale ja eriti pensionäridele

Hea Henn Põlluaas! Mul on ka olnud elus hetki, kus te olete siin Riigikogu suures saalis olnud ja pidanud kõnesid

ja nad ei oska sellega midagi peale hakata? Või mis see probleem on? Kust me peaks otsima lahendust, sest me tahame jõuda viie rikkaima riigi hulka ja tõesti pensionäre aidata? Aitäh, Aitäh, hea Andres! Minul ei ole mingisuguseid hirme, mida te proovisite siin praegu külvata. Mis puudutab viie rikkaima riigi hulka

Üks suurimaid hüppeid, kui pension erakorraliselt tõusis, ma meenutan, oli 2005–2007. Ja pärast tõusis erakorraliselt taas, kui tuli Jüri Ratas, ja kui nüüd Keskerakond on Kaja Kallase valitsuses. Ega Isamaa tegelikult, kui me räägime päris ausalt, või siis Res Publica omal ajal, ei ole väga seisnud pensionide erakorralise tõusu eest.

küsimuse alguses ma kiitsin teid, õigemini sotsiaalkomisjoni, mille juht te olete, öeldes, et te kindlasti pingutate pensionäride nimel naba paigast ära. Kahjuks lõi sellesse kiitusesse esimesed mõrad teie vastus, kui ma küsisin, millised on need tehnilised muudatused ja milline on ajagraafik, miks ei saa seda pensionitõusu varem teha. Te ütlesite, et komisjon seda ei arutanud. Edasistes vastustes järgnes ainult see, et

tehakse vaid valijate häälte püüdmiseks enne Riigikogu valimisi. See on häbiväärne teie poolt, lugupeetud Siret Pihelgas, ja ma arvan, et selliste avaldustega ei maksaks siia Riigikogu ette tulla. Küsimust ei ole. Aitäh!

Hea Siret Kotka! Meil sotsiaalkomisjonis pensionäride ühenduste liidu esindaja väga selgelt tõi välja selle, et hetkel on pensionärid väga raskes olukorras, eriti arvestades elektri hinna tõusu, ja väikenegi pensionitõus oleks neile väga-väga suureks abiks.

Üks oli eelnõu kohaselt, mis oli 1. jaanuarist 2023, mille üle me arutasime, ja teine oli Isamaa ettepanek, mis oli 1. jaanuarist aastast 2022. Toimus arutelu ja pärast toimus hääletus. Mis puudutab pensionäride ühenduste liitu, siis nemad andsid arvamuse.

Ei päevagi ilma. Kalle Grünthalil on protseduuriline.

Selge, saime selle asja ära lahendatud. Üllar Saaremäe, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Oma erialases töös puutun ma tihtilugu kokku sümbolite ja kujunditega. Äkki te olete nii lahke ja seletate antud kontekstis

Õnneks mina seda teist väljendit ei kasutanud. Aga mida ma tahan öelda, [on see, et] sellega oli väga selge: see, et 20 eurot tuleks 1. jaanuarist 2023, on antud hetkel palju kindlam, ja selleks on olemas enamuse, üldsuse kokkulepe, kui see, et see oleks tulnud jaanuarist 2022.

Hele Everaus, Õnne Pillak, Toomas Järveoja, Marika Tuus, Viktor Vassiljev osalesid ka aktiivselt arutelul ja mida nad rääkisid? Aitäh! Osalesid väga selgelt arutelus. Võin kohe öelda, kes kõneisikutest rääkida, siis olin mina. Oli Priit Sibul, kes küsis pensionitõusu kohta ja tutvustas oma ettepanekut.

Tarmo Kruusimäe, palun!

seda pensionitõusu, kes sellest ilma jäävad, ja kui palju tuleb uusi peale? Võib-olla see on tehtud heade kavatsustega, et ootame ära, millal järgmised pensionärid saaksid ka nendega liituda. Ja lihtsalt ajaloo täpsustuseks: mulle meenub ka üks 7-eurone tõus, see oli vist 2019. aastal.

väiteid, vaid peab sellele ettekandja tähelepanu juhtima. Siin kõlas väide, et Isamaa ei ole teinud midagi ega algatanud ideid eakate toetamiseks. Isamaa ettepanekul loodi Eestis emapensionisüsteem, Isamaa ettepanekul loodi Eestis üksi elava pensionäri toetusmeede. Isamaa ettepanekul võeti vastu siin saalis represseeritute toetamise seadus, mis annab represseeritud eakatele toetust. Isamaa ettepanekul võeti siin vastu riikliku pensionisüsteemi reform, mis muutis õiglasemaks aastakoefitsientide arvestuse. Ja Isamaa ettepanekul Andrus Ansipi valitsuses kehtestati esimest korda see, et keskmine pension on tulumaksuvaba. Härra istungi juhataja, palun neid ettekandja eelnevaid väiteid korrigeerida! Aitäh! Ma siiski sellesse debatti ei saa sekkuda, see ei ole istungi juhataja ülesanne. Aga meil on teine lugemine, mis võimaldab kõikidel saadikutel pidada kõnet, ja see oli nüüd kõnekoht tegelikult. Priit Sibul, palun! et pensione võiks maksta aasta võrra varem, kui see valitsuse poolt tulnud eelnõu ette näeb. Ja Isamaal oli tõesti selle kohta ka muudatusettepanek, mida toetasid mina Isamaa poolt,

Mis põhjusel, kelle jaoks ja kellel oli kõige raskem südametunnistus pärast seda hääletust? Mina võin öelda, et minul oli väga kerge, ma julgen arvata, et nii Helmenil kui ka EKRE saadikutel samamoodi. Aitäh! Aitäh! Ma kõigepealt ütlen vastuseks Urmasele, et mina ei rääkinud represseeritute toetusest. Ma rääkisin erakorralisest pensionitõusust. Erakorraline pensionitõus, mis pannakse baasossa. Sellest, et erakorralised pensionitõusud on väga selgelt toimunud siis, kui on olnud Keskerakond valitsuses. Nii et ma saan aru, et tahetakse lahjendada vett, aga tuleks vaadata reaalsust. Mis puudutab seda hääletust, siis ma arvan, et kui vaadata tänast olukorda, mis meil siin on, mis puudutab elektri hinna tõusu ja kütet ja gaasi, siis ma arvan, et ei ole Riigikogu liiget, kes ütleks, et toetame kõiki inimesi kohe. Aga osal inimestel, kes peavad hääletusi tegema, on kokkulepped, ja ma arvan, et kokkulepetest tuleb kinni pidada. Aitäh!

Mulle tundub, et see praegu vastab nendele tehioludele, millele ma osundasin eelnevalt, mis puudutas väidet, et Isamaa ei ole seisnud pensionäride eest. Ma palun istungi juhatajal see

1]: Istungi juhataja õigused päevakorraküsimuse arutelu läbiviimisel. Kui ettekanne, sõnavõtt või küsimus kestab ettenähtust kauem, nõuab istungi juhataja ettekande, sõnavõtu või küsimuse lõpetamist. Kui ettekandja, sõnavõtja või küsija kaldub päevakorraküsimusest kõrvale, nõuab istungi juhataja, et pöördutaks tagasi päevakorraküsimuse juurde. Kui istungi juhataja nõuet ei täideta, katkeb ettekande, ettekande, sõnavõtu või küsimuse mikrofoni väljalülitamisega." Ja nüüd lõige 11: "Kui ettekandja, sõnavõtja või küsija kasutab ebakohaseid väljendeid, teeb istungi juhataja talle märkuse. Kui istungi juhataja märkus jäetakse tähelepanuta, katkestab istungi juhataja ettekande, sõnavõtu või küsimuse mikrofoni väljalülitamisega." Mulle tundub siiski, et ei olnud praegu sellist olukorda, aga oleme jälle targemad. Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Austatud ettekandja! Me siin tõdesime, et meil mõlemal on teineteise suhtes piinlik natukene, aga tõsiselt rääkides, siis selle eelnõu puhul on mul sügavalt kahju, et me oma pensionäre ei aita praegu. Teie erakonna inimestega rääkides olen

Äkki te kirjeldate mulle veidikene seda protsessi, kuidas see ikkagi niimoodi läks. Ma tean, et ega teie ka ei ole selle üle rõõmus. Ja tegelikult meil on ju veel võimalus seda siin muuta ja hääletada muudatusettepanekuid sisse, kas või kuupäeva veel muuta. Ma palun natukene selgitust. Aitäh! hääletused komisjonis, nii nagu sotsiaalkomisjonis, ma arvan, et teistes komisjonides on samamoodi, et pannakse muudatusettepanek hääletusele, saadikud näitavad oma tahet, väljendavad oma tahet [sellega], et toetavad või ei toeta

mis – ma juhin tähelepanu – seab, tegelikult kohustab – siin ei anta mitte õigusena, vaid kohustusena istungi juhatajale – olukorras, kus ettekandja kasutab ebakohaseid väljendusi, istungi juhatajat tegema märkuse.

Isamaa ei tee mitte sõnu, vaid tegutseb. Seetõttu oli see märkus nii sisuliselt kui ka stiililiselt eksitav

teeb istungi juhataja talle märkuse." Ebakohased väljendid ei ole mitte see, et meil toimub poliitiline debatt, kus üks ütleb, et te ei teinud piisavalt, ja teine ütleb, et me oleme teinud rohkem kui piisavalt, vaid ebakohased väljendid on see, kui mõni saadik näitab keskmist sõrme ettekandjale või laseb siin mingi pauguka lahti või midagi taolist. Vaat need on ebakohased minu arusaamist mööda. See, mida sina tahad teha, on poliitiline debatt, ja ma palun, et sa paneksid ennast kirja läbirääkimistele.Helir-Valdor Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Lugupeetud komisjoni esimees! Pensionireformi tulemusena vabaneb hulk raha,

sotsiaalfondi sotsiaalrahana eesmärgiga maksta see välja pensionideks. Seadusest tulenevalt seda raha millekski muuks maksta ei saa, seda ei saa kasutada millekski muuks. Minu küsimus on: palju 2022. aastal laekub teisest pensionisambast vabanenud raha sotsiaalmaksu kaudu pensionide maksmiseks? Kui suur see summa on? Ja kuna pensionid ei tõuse, siis milleks valitsus seda raha kasutab? Aitäh!

läheb pensionide finantseerimiseks ning 4% laekub riikliku pensionikindlustuse eelarvesse, nii nagu ka teie oma küsimuses juba viitasite. Kui suur see summa on, seda komisjonis keegi ei küsinud. Aitäh! Andres Metsoja, palun! Aitäh! Austatud komisjoni esimees! Siin saalis on olnud juttu Keskerakonna ennastsalgavast tööst pensionide tõusu osas.

Miks nüüd sellel hetkel, täna siin saalis Keskerakond ei võta jalgu kõhu alt välja, et päriselt minna pensionäridele appi? Seda tõusu on ju täna vaja, nüüd ja praegu. Kui me räägime energiahindadest, siis räägitakse lausaliselt kõigi toetamisest ja ennastsalgavast tööst koalitsioonipartneriga,

Jätkame protseduurilistega. Urmas Reinsalu. lugeda, võlaõigusseaduse § 1046 lõige 1, mis kõneleb ebakohasest väärtushinnangust. Küsimus on: kas see väärtushinnang võlaõigusseaduse § 1046 kontekstis, mis sisustab ebakohasuse mõiste kodukorraseaduse tähenduses, leidis aset või mitte? Minu hinnangul leidis aset, sest just Isamaa on teinud ettepaneku selle aasta algusest pensione erakorraliselt tõsta, aga seda blokeerib ettekandja väitega, et Isamaa ei seisa eakate inimeste eest. Olukord on pöördunud absurdisituatsioonist pea

–, et me saaksime selguse selles olukorras ja saaksime kohaldada § 78 lõikes 11ette nähtud märkust ettekandjale, mis ehk heidutab ka koalitsiooni esindajaid, ennekõike Keskerakonna ridadest, mitte hääletama vastu Isamaa ettepanekule tõsta erakorraliselt pensione selle aasta algusest. Ma Ma arvan, et meie kodukorra sisustamisel võlaõigusseadus ei ole nii kohane, kui need kohad, mis räägivad Riigikogu saadiku indemniteedist.Tarmo Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Arvestades kõiki plusse, kokku tuleb miinus.

ammu kõlanud mõte, et kui riigil ei ole soovi pensionäre kohe aidata, vaid lükata seda määramatuks ajaks edasi, siis kas kõlas komisjonis esimesele lugemisele [saatmise] ettevalmistamise arutelul, et äkki tõstaks pensioniiga paar aastat. Sellega me saaksime ka mingist sihtrühmast lahti, et ei tuleks uusi pensionäre peale ja raha jääks riigieelarve struktuurse tasakaalu jaoks kordades rohkem. Hea Tarmo! Pensioniea tõstmist sotsiaalkomisjon nendel istungitel ei arutanud. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! See oli mõnevõrra üllatav, mis te mu küsimusele vastasite, et niivõrd olulise teema puhul komisjon üldse ei arutanudki [seda] ja teie ei teagi, kui palju vabaneb sotsiaalfondi raha, mis seaduse järgi peaks kuuluma pensionide väljamaksmiseks. Ma olen ausalt öeldes üllatunud ja hämmingus, et te seda numbrit ei tea ja et seda komisjonis üldse ei arutatudki. Aga nagu me kõik teame, pensionifond on pikka aega olnud defitsiidis ehk riigieelarvest on peale makstud. No siit võib loogilise järelduse teha, et küllap siis üks raha asendati teisega, et riigieelarves vabanes raha pensionide arvel ja seda kulutatakse muul otstarbel. Ma küsin: kas Keskerakond tõesti lepib sellega ja te erakonnana ei tundnud selle vastu ka huvi? Sisuliselt võtate te seni riigieelarvest pensionideks makstud raha ära, ära, kulutate seda muul otstarbel ja siis räägite, kuidas pensionid on väikesed ja kuidas me kõik peaksime ühiselt muretsema pensionide kasvu pärast. Kas see tõesti on nii? Aitäh! et ma saan aru, et siin on rünnak ühe partei vastu, ja räägitakse, kuidas Isamaa on puhtuse kehastus.

aga neid on tehtud vastavalt riigieelarve võimalustele. Aitäh!

ei arutanud, punkt. Tänane situatsioon on selline, kus see raha, mis teise pensionisamba reformist laekub pensionide tõstmiseks, pannakse piltlikult öeldes riiulile ja jäetakse inflatsiooni närida ning öeldakse pensionäridele, et teie närige midagi muud, sest meil on kasulik hoida seda raha riiulil.

miks te ei pööranud seda teemat komisjonis arutamisele ega üritanud leida mingisugust muud kompromissi oma koalitsioonipartneriga? Miks te nii külmalt nende ettepaneku vastu võtsite? Aitäh!

Ma arvan, et sotsiaalkomisjoni liikmed südamest arutavad eri probleeme ja proovivad leida lahendusi.

üksi elavate pensionäride erakorraline pensionitõus 115 eurolt 200

pensionitõus, et seda nüüd kohe rakendada – jah, see tundub sümpaatne. Ütlen ausalt, see tundub sümpaatne, aga nagu ma alguses ütlesin, siis enamuse kokkulepe on praegu teistsugune – see on 1. jaanuarist 2023.

Hea Siret! Siin oli terav mõttevahetus sel teemal, kas Isamaa on toetanud pensionäre või mitte. Tuletame siis meelde. Sajandivahetusel oli Mart Laar peaminister, ühel aastal tõsteti pensione 1 euro

Mul on meeles, kui tehti kolmanda samba reformi, siis Keskerakond Siiri Oviiri eestvedamisel oli väga selle vastu, et teise samba raha võetakse esimesest sambast ehk tollastel pensionäridelt, ja selle tõttu jääks pension väikseks. Need otsused tehti tol ajal, Laari kolmikliidu

need näited ajaloost ütlevad, et on oldud pensionäride poolt või mitte? Mida need näited näitavad? Aitäh! Ma arvan, hea Marika, et kui sa oma küsimuse esitasid, siis sa ei mõelnud mitte eurot, vaid mõtlesid krooni.

Aitäh, austatud ettekandja! Mu küsimus on selles, et te ütlete, et ei ole vaja pensioni tõsta sellel aastal, selle järele puudub vajadus, kuna selle katab ära energiakriisis see, et pensionäridele saadakse [toetust] väljamõeldud käkerdavas süsteemis, kus inimesed peavad hakkama toetust palumas käima ja see on lahendus sellele. Aga selles skeemis, mille Keskerakond läbi surus, on jäetud arvestamata kõik töötavad pensionärid. Kui pensionär töötab, saab lisasissetulekut, ta sellest üle ... Tegelikult suur osa töötavaid pensionäre on selle kohta avaldanud rahulolematust. Miks Keskerakond sellise skeemi, kus töötavad pensionärid toetusest kõrvale Ning teiseks, ma tuletan meelde, et asetada asi õigesse perspektiivi, ka Marikale on see, et eelmises koalitsioonis me leppisime kokku teha 1. jaanuarist 2022. aastal see pensionitõus ja see oli meie ühine kokkulepe toona koalitsioonis, kuid millegipärast

need on väikesed. Ausalt öeldes ma arvan, et kui rääkida erakorralisest pensionitõusust, siis üldiselt peaks olema see nii, et hoolimata sellest, kes on valitsuses, on see Keskerakond või on see Isamaa,

Urmas! Helmen Kütt, palun! tehnilist võimekust. Sotsiaalkindlustusametilt tuli selge vastus, et erakorralise baasosa tõus ei nõua mitte mingisugust aega, ei nõua mitte mingisugust IT-lahendust, seda on võimalik teha kohe. Kas oli nii? Aitäh! Ma ei käsitlenud seda nii, nagu te praegu küsisite. Ma rääkisin pensionide tulumaksuvabastusest ja tehnilisest võimekusest ja tõin seal seose. Ma tõesti ei toonud välja seda aspekti, et täiendavalt,

Helmen Kütt uuesti, palun!

teiseks lugemiseks ettevalmistamine, siis kas teie komisjoni esimehena fraktsioonis seda teemat arutasite või ka koalitsioonipartneri poole pöördusite, et see kokkulepe ümber vaadata? See oleks kindlasti kergendanud väga-väga paljude inimeste elu, seda enam, kui selline suur eestkõneleja huvirühm nagu Eesti Pensionäride Ühenduste Liit juhib sellele Aitäh! Kahtlemata Keskerakond oma fraktsiooni koosolekutel käsitleb pensionäride olukorda ja nende toimetulekut. Aitäh! Helle-Moonika Helme, palun! et erakorraline pensionitõus tuleb just aastal 2023 ja mitte varem? Me siin Riigikogus oleme selleks, et teha kiireid otsuseid ja mõelda inimeste peale, et nende heaolu oleks võimalikult

tegelikult ju oleks. Praegu ju riigieelarvelised vahendid on olemas, me oleme kogu aeg kuulnud, kuidas riigieelarve täitub mühinaga ja suure hooga. Miks see ikkagi lükati aastasse 2023? Aitäh! Kui me räägime pensionide iga-aastasest indekseerimisest, siis see on meil seaduses kirjas. Kui me aga räägime erakorralisest pensionitõusust, mida ei ole toimunud igal aastal,

Loomulikult oleks meil hea meel, kui me saaksime igal aastal tõsta erakorraliselt pensione, et meie pensionärid ennast turvaliselt tunneksid, aga kahjuks on elu olnud teistsugune.Alguseks Alguseks soovin meenutada, et 2016. aastal oli keskmine vanaduspension Eestis vähem kui 400 eurot. Tundub uskumatu, aga nii see oli. Valitsusvastutust kandma hakates oli Keskerakonna selge eesmärk kiiremas tempos eakate toimetulekut parandada. Lisaks iga-aastasele indekseerimisele on Keskerakond seisnud selle eest, et vanaduspensionid tõuseksid ka erakorraliselt. Käesolev eelnõu toob 2023. aasta 1. jaanuarist 20 euro suuruse erakorralise pensionitõusu. Olgu lisatud, et see on kolmas erakorraline pensionitõus viimase nelja aasta jooksul. Seega tõuseb 44‑aastase staažiga pensionäri sissetulek prognoosi kohaselt 611 euroni. Erakorralise pensionitõusu eesmärk on vähendada eakate seas vaesust ning tõsta nende toimetulekut ja heaolu. Eesti pensionid jäävad märkimisväärselt maha Euroopa omadest ning paljud siinsed pensionärid elavad vaesusriskis, eriti üksi elavad pensionärid. Eakate väärikus ja toimetulek jääb endiselt oluliseks küsimuseks, mis väärib riigi suuremat tähelepanu, ning keegi ei tohikski seda kahtluse alla seada. Kasutan siinkohal võimalust ja tuletan meelde, et tulevast aastast on ka keskmine vanaduspension tulumaksuvaba, mis jätab vanaduspensioniealistele inimestele aastas 370 eurot rohkem kätte. See mõjutab positiivselt ka järgnevate aastate sissetulekuid, sest koos keskmise pensioniga kasvab ka tulumaksuvabastuse osa. Samuti tõuseb käesolevast aastast üksi elava pensionäri toetus seniselt 115 eurolt 200 euroni. Seda makstakse oktoobris nendele pensionäridele, kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi ja kelle igakuine kättesaadav pension on väiksem kui 669 eurot. Toetuse maksmine aitab parandada ligi 90 000 pensionäri sissetulekut. Möönan, et viimase aja hinnatõusu arvestades peaks eakate sissetulek tõusma kiiremas tempos. Tuleb tunnistada, et praeguse maksusüsteemi juures on sellele äärmiselt keeruline katteallikaid leida. Aga loodetavasti õnnestub meil pärast 2023. aastal toimuvaid Riigikogu valimisi ellu viia maksureform, mis annab võimalusi suurendada nii pensionäride kui ka eesliinitöötajate sissetulekut. Aitäh!

Austatud eesistuja! Lugupeetud ametikaaslased! See seaduseelnõu on sisult väga hea, aga meie saame seda siin saalis muuta palju-palju-palju paremaks, kui me hääletusel toetame muudatusettepanekut või seaduseelnõu menetlemise teisel lugemisel katkestame,

laiema kolleegide ringini tuua, sest tõepoolest, kõik ei ole sotsiaalkomisjoni liikmed ja neid materjale, mida arutatakse, on nii palju, et kõiki lihtsalt ei jõua välja otsida. Tsiteerin: "Lugupeetud Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmed. Seadusemuudatus on vajalik. Keskmine pension 552 eurot moodustab alla 40% keskmisest palgast. 41% vanemaealistest elab suhtelises vaesuses. Viimase aja hinnatõusud, s.h energia hinnatõus, lööb raskelt pensionäride rahakoti pihta. Nüüd teatas ka Elektrilevi, et tõstab (Kuna kiri on eelmisel aastal kirjutatud, siis on öeldud, et järgmisest aastast. – H. K.) järgmise aasta 1. märtsist võrgutasu keskmiselt 3%. Kõik energiakandjate hinnatõusud jõuavad kaupade ja teenuste hindadesse juba sel aastal. Arvestades eeltoodut ja viimase aja inflatsiooni näitajaid, leiame, et pensioni baasosa ja rahvapensioni tuleks tõsta 20 euro võrra juba alates 1. aprillist 2022. Pensioni II sambast lahkunute arvel peaks pensioni I sambasse tekkima ka täiendavaid vahendeid."

Mul on nii kurb selle pärast, et kahjuks jäetakse ettepanekud, mis tulevad mujalt kui valitsusest, kõrvale. Nii poliitikute kui hetkel tundub, et ka eakate esindusorganisatsioonide omad, ja see on väga kurb. Ma ei saa jätta toomata siin näidet sellest, kus sotsiaaldemokraatide mitmeid mitmeid kordi tehtud ettepanek nii eelmise aasta septembris kui ka detsembris tõsta toimetulekutoetuse piiri, lükati uhkelt tagasi nii valitsuse kui ka selle saali koalitsioonisaadikute poolt. Ja nüüd – hea, et vähemalt nüüd – tuleb sotsiaalkaitseminister ettepanekuga tõsta toimetulekupiiri. Hea, et nüüdki tuleb. Aga sõbrad, see aeg – peaaegu pool aastat, sest see on vaja ka jõustada –, see kõige raskem aeg, talv, kõrged kodukulud, just need jäävad katmata, ja võimalus kõige raskemas seisus olevatel inimestel toetust taotleda jääb selle viivituse tõttu kõrvale. Täna me oleme olukorras, ja just nimelt selles saalis, kus on võimalus muuta kokkuleppeid tulenevalt tekkinud olukorrast, [need] üle vaadata ja ühiselt Eesti eakatele vastu tulla seda erakondadeüleselt ja Riigikogule kohaselt. Ma väga loodan, et selle saali rahva valitud esindajad, arvestades tekkinud olukorda, leiavad endas selle võimaluse, et hääletavad kas muudatusettepaneku poolt toetavad muudatusettepaneku poolt mittehääletamise korral katkestamist ja eelnõu läheb sotsiaalkomisjoni tagasi, et tulla uuesti saali [selleks], et tegelikult eakate olukorda parandada. Aitäh! Aivar Kokk, palun! Hea juhataja! Austatud kolleegid! Komisjoni esimees oma vastustes ütles, ma arvan, selles saalis ajaloolised sõnad: oleks teadnud, et kriis tuleb. Ja siis kolm punkti, ja komisjon ei tee midagi. Keskerakonna kohta võib täna öelda selgelt, et pole tähtis, mida ta teeb, vaid mida ta ütleb: ärge käige minu tegude, vaid käige minu sõnade

Ausalt öeldes ettevõtjana tekib tunne, et ei saa aru, kuhu kohta oled sattunud. Ma olen siin [Riigikogus] üheteistkümnendat aastat. Me oleme kriisis, energiakriisis, me oleme viinud oma inimesed viimaste kuudega vaesuskriisi. Ja siis me räägime, et ei ole midagi. Kas keegi on viitsinud välja arvutada, mida see 20 eurot aastas riigieelarvele teeb? Tänaste pensionäride arvu juures on see suurusjärgus 80 miljonit. Palju tulumaksust laekus eelmisel aastal lisaraha tänu sellele, et teine pensionisammas muutus vabatahtlikuks? Need numbrid on sadadega. Palju on seda raha, mis laekub tänu sellele, et paljud inimesed lahkusid teisest pensionisambast ja raha läheb otse esimesse sambasse? Seda komisjon ei arutanud ega küsinud. Kuidas on võimalik teha otsuseid, kui ei teata, millised rahalised numbrid on, või ei soovita teada, millised rahalised numbrid on?

Enamik nendest inimestest ei lähegi, sest eneseuhkus on meie inimestel, meie emadel-isadel nii suur, et nad ei lähe almust kauplema, nad tahavad ise hakkama saada ning nad aitavad oma lapsi ja lapselapsigi. aastal koalitsiooni tehes oli väga selge sõnum: viime ellu teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmise

Nüüd me räägime 2023. aastast, kuigi meil on olemas rahalised vahendid, et tõsta seda selle aasta 1. jaanuarist. Mul on hea meel, et üks koalitsioonipool, Reformierakond, on toetanud. Kui mina olin sotsiaalkomisjoni esimees, me tegime üksi elava pensionäri toetuse ja see tõuseb sellest aastast. Reformierakonna, Kaja Kallase pealubadus valimistel täitub, ka minu üks lubadustest. Palun kolm minutit.

Me tegime parandusettepaneku, et natukene kergemini asju arutada. Ma tahan siit kõnepuldist väga selgelt öelda kõigile Riigikogu liikmetele, eriti komisjoni esimeestele ja esinaistele:

öelda, et tuli selline, mis eelmisel aastal samal ajal tehti koalitsioonilepingusse, me siis ei teadnud, et on tulemas energiakriis.

Jah, Riigikogu liikmed saavad oma palgaga kindlasti hakkama, kui nad vähegi mõistlikult on käitunud, ei ole võtnud endale laenukoormust nii suureks, et kogu raha peab minema laenu [tagasimaksmiseks], ja siis tuleb veel taksot sõita, et neid laene ära maksta või aktsiaid osta. Eks igaüks võibki teha nii, nagu oskab. Meie, mõned ettevõtjad oleme omale aktsiaid ostnud ja teenime sellega ning meil on mõned ettevõtted. Me ei pea tundma muret, kas meid järgmine kord siia valitakse või mitte, meil on oma sissetulekud. Aga me oleme valitud siia oma inimeste poolt, sellepärast et oma inimesi kaitsta ja aidata just sellises olukorras. Ma arvan, et täna oleks koalitsioonil õige hetk tulla siia paberiga ja öelda, et teine lugemine katkestada. Nüüd peaks küll kõigile [see] selge olema, kui peaminister on käinud nii teisipäeval kui kolmapäeval siin Riigikogu pukis rääkimas, et meil on nii energiakriis, majanduskriis kui ka julgeolekukriis. Kui nüüd ka ei teata, et on kriis, millal siis veel?

Kolm minutit lisaaega, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Head kolleegid! Ma käisin pühapäeval poes ja minu ees järjekorras seisis üks

Ta ütles, et ma viin piimapaki tagasi, ma saan ka piimata hakkama. Ma tegin ettepaneku, et ma maksan tema eest selle arve ära. Ta ei olnud algul nõus, aga lõpuks ikkagi nõustus sellega. Pärast me rääkisime. Tema oli maksnud oma elektriarve ära ja tal keset kuud ei olnud enam raha, et endale süüa 30 aastaga oleme jõudnud niikaugele, et meie inimestel ei ole enam raha söögi jaoks. Mul ei ole lihtsalt sõnu, see on niivõrd häbiväärne.

kus suurem osa meie ühiskonnast on väga-väga suurte probleemide ees. Tõusevad elektri hinnad, sooja hinnad ja mitte ainult – selle tagajärjel tõusevad ju ka kõik muud hinnad, inflatsioon on Euroopa suurim. Ja siis põhjendatakse meile koalitsiooni poolt seda, miks me ei võiks seda piskut anda oma inimestele, aidata neid juba sel aastal,

on empaatiat, arusaamist selle kriisi sügavusest, kaastunnet, halastust oma kaasinimeste vastu, kes ei ela nii hästi nagu meie siin oma suurte palkadega? Ei. Mis sellest, et meil on Eesti kõige empaatilisem peaminister. Tal on ükskõik. Tema ütleb ainult seda, et hah, kõik pensionärid abi ei vaja, minu isa ei vaja abi.

20 eurot! See on ju naeruväärne, eriti veel järgmisel aastal, kui inflatsioon on sellest poole või rohkemgi ära söönud. Aga abi vajavad inimesed täna. See, et te räägite meile siin, et inimestele kompenseeritakse osaliselt elektri hinna tõus ja nii edasi ja nii edasi – see on ju jama, sellepärast et kõik muud hinnad tõusevad ju ka ja veelgi rohkem. ja veelgi rohkem. Võib-olla kui lähen selle nädala pühapäeval või laupäeval poodi, on ühe vanamemmekese asemel seal juba kümme, kes loevad oma sente ja kes ei tule ots otsaga kokku. Ma andsin sellele vanamemmele [raha]. Mul tavaliselt ei ole sularaha taskus, seekord oli, ma andsin selle kõik ära. Loomulikult ta ei tahtnud seda vastu võtta, ma poolvägisi andsin talle, sest tõepoolest mul süda tilkus verd, nähes inimese häda. Aga teid see ei huvita, absoluutselt. Kuigi raha on. Pensionireformist on tulnud, meie tänastest hullumeelsetest elektri hindadest ja maksudest. Riigikassa ajab üle. Aga ei, teie olete kokku leppinud, et tõstame enne valimisi, siis saame äkki meie pensionärid ära lollitada, saame nende hääled endale osta selle näruse 20 euro eest, mis siis ei maksa enam midagi. See on äärmiselt küüniline, see on äärmiselt inetu. Ja see vabandus, et koalitsioonilepet tehes me ei teadnud, et kriis tuleb – täna te peaksite seda kõik teadma ja iialgi ei ole ju hilja seda kokkulepet muuta. Ettepanekuid on teinud pensionäride liit, kes iganes, meie siin opositsioonis, täna on meil ka muudatusettepanek, mis läheb hääletamisele. Toetagem seda ja võtkem see tõus vastu sellest aastast! Seadusi on võimalik jõustada tagasiulatuvalt. Ka Keskerakond on ju teinud varemgi selliseid algatusi, meenutagem kas või arestimajade seadust, mis jõustati tagasiulatuvalt. Meil on võimalik teha see pensionitõus 1. jaanuarist. Tehkem seda! Näidake, et teie, isegi teie olete inimesed. Mul ei ole lihtsalt sõnu. Mul on piinlik, ja mitte ainult – mul on häbi. Mul on sügavalt häbi, kui te võtate selle seaduse vastu nii, nagu ta siin toodud on, et selle piskukese saavad meie pensionärid alles järgmisel aastal ja sinnamaani vaadaku ise, kuidas hakkama saavad. Surgu või nälga. Nagu peaminister ütles, et meie majapidamised, meie pered, meie inimesed on sedavõrd jõukad, et neile ju elektri hinnad ja muud hädad külge ei hakka. Meile jah, ja temale ka mitte. Aga meie inimestele hakkavad. Aitäh!

Ei, minu meelest ei ole sellist järjekorda praegu. Lähme nii, nagu on. Jah, Mart, jõuad ka, aga ma oleks hea meelega andnud sulle koha. Ma ei ole oma pinginaabriga rääkinud sel teemal, aga pinginaaber Henn rääkis sama, mida ma olen viimase, ma ei tea, vähem kui kuu aja jooksul kahel korral teinud. Inimesed on olnud erinevad ja poed on olnud erinevad, aga sisu on olnud sama. Jah, ma olen ka varem sattunud sellisesse olukorda ja lahendanud, tulnud appi. Ma ei ütle, et need kaks juhtumit

Ja vaadake, kes ägab kõige rohkem suhtelise vaesuse käes – need on üksikud pensionärid. Vaatasin hetk tagasi – 78,1%.

Jah, Keskerakond on seda trummi pidevalt tagunud ja ma arvan, et ta on siiras selle koha pealt, et [seda] oleks tulnud [teha] varem ja rohkem. Aga kui sul on selline, kuidas see oli, päikesetõusu abielu ja su pruut on raudsete hammastega, siis on väga keeruline talle vastu hakata.

aga nüüd me peame ootama, et õnn astuks meie õuele alles 2023. aasta alguses. Nii et 300 000 ja rohkem pensionäri ja eriti need, kes on üksikud, kes elavad suhtelises vaesuses, peavad õnne ootama veel ligi aasta. Aga jah, 20 eurot annab nädalase ostukorvi paljudele, seesama 20 eurot. Millal see oli, kui "Aktuaalne kaamera" näitas, kuidas inimesi närutati Narvas, ja üks vanapapi, kes läks jälle mingisugustbumaga't tooma ja rääkis, kui suur on see 20 eurot. Nad ei rääkinud pensionitõusust, aga 20 eurost rääkisid. Meie siin nii-öelda kainelt, ma loodan, istume ja arutame tõsimeeli ja hakkame seda nüüd varsti

See, et inflatsioon selle ära sööb ja kõik muu selline ja elektri hind märatseb või energia hinnad märatsevad ja ei ole teada, kui kaua nad seda veel teevad. Igal juhul veel kümme aastat, võib kindel olla,

tänavu aasta, oleks mõistlik. Ja vaatan, mis seal toimus. Kes hääletasid vastu? Hea kolleeg Ele Everaus. Tere! Pole vaja, lükkame [edasi] enne valimisi. Teine, Õnne Pillak. Ma ei tea, kus ta praegu on. Tere tulemast! Hääletas vastu, aega küll 1. jaanuarini 2023. Toomas Järveoja. Kus sa, Toomas, oled? Hääletas julgelt vastu. Kes veel? Marika Tuus räägib siin uljalt, mis peaks olema, aga hääletas vastu. Lükkame [edasi] enne valimisi. Doktor Vassiljev. Kus sa oled?

Aga see oli eelmäng. Kohe tuleb tõetund, kui saal, ma loodan, hakkab täituma ja hakatakse hääletama sedasama ettepanekut. Ja siis tulevad kõik oma urgudest välja ja näitavad, kes nad tegelikult on. Kas lükkame edasi selles hullus olukorras, nagu praegu on, et vahetult enne valimisi tulla sellega kosja, või teha kohe praegu, kui vaja oleks just nüüd? Nii et tõetund tuleb kohe-kohe. Hoidke kolleegid, ja need, kes meid jälgivad, silmad lahti. Siis selgub, et neid, kes on kindlasti selle vastu peale Hele Everausi, Õnne Pillaku, Toomas Järveoja, Siret Kotka, Marika Tuusi ja Viktor Vassiljevi on kindlasti palju-palju rohkem. Ja Mart kindlasti ka, Mart Võrklaev. Nii et palun, Mart, sinu kord on nüüd. Aitäh!

algatustega, mis rahva jaoks midagi paremaks teevad, sest siis ei saa ju jumala pärast öelda, et midagi on hästi, ja koalitsiooni kiita. Siis tuleb kolleege halvustada või või inimesi hirmutada. Kindlasti mitte! Kutsun üles, et kui me teeme midagi head, siis teeme ikka koos. Ja kui me räägime elektri hindadest, siis meil on päris viisakad meetmed inimestele olemas ja seda kõigile. Just täna hommikul sai uus pakett kokku lepitud. Kindlasti valitsus ja koalitsioon näevad, et kui meil on probleem, siis me oma inimesi aitame. Aga tänase päeva ja kõnealuse eelnõu juurde, mida me arutame. Täna on meil teisel lugemisel eelnõu, mis tõstab 1. jaanuarist 2023. aastal pensione erakorraliselt 20 euro võrra. Selle eelnõu tulemusena jõuab keskmine pension järgmisel aastal 652 euroni ja see on tugev sõnum meie eakatele, et riik teeb jõupingutusi neile väärika vanaduspõlve tagamiseks, et igapäevastest kulutustest jääks [raha] üle, et [midagi] või lastelastega ette võtta. Meenutan, et 2019. aastal enne Riigikogu valimisi oli meil keskmine pension 448 eurot. See tähendab, et nelja aastaga on kasvanud pensionid üle 200 euro ehk pea kolmandiku võrra. Loomulikult on see märk ka sellest, et hoolimata meid tabanud mitmest kriisist, on Eesti inimesed ja ettevõtjad teinud tubli tööd ja majandus on kasvanud. Ent ka riigi panus erakorraliste pensionitõusude kaudu on selles tulemuses selgelt näha. kaks head uudist veel. Esiteks, nagu me mõni kuu tagasi otsustasime, hakkab 1. jaanuarist 2023. aastal kehtima keskmise pensioni tulumaksuvabastus ehk me ei karista enam neid tublisid pensionäre, kes teevad tööd, panustavad ühiskonda ja soovivad lisa teenida. Me tunnustame neid selle eest ja tuleme omalt poolt veel appi. Kui praegu peab tulumaksu maksma igalt eurolt, mille inimene teenib üle 500 euro, siis selle otsusega tuleb keskmise pensioni saajal 152 eurot maksuküüru alt välja ehk ta saab selle raha endale kätte. Keskmise pensioni saajale tähendab see muudatus koguni 370 lisaeurot aastas. Aga see pole veel kõik. Juba sellest aastast tõuseb Reformierakonna sisse seatud üksi elava pensionäri toetus 115 eurolt 200 euroni. See aitab toetada neid eakaid, kellel pole kellegagi koos elades võimalust kodukulusid jagada, ja kes uuringute järgi on suuremas vaesusriskis. Neil põhjustel leian, et tegemist on ühe väga hea eelnõuga, ja palun, head kolleegid, kõigil seda täna toetada. Aitäh! Aitäh! Urmas Reinsalu, palun! Kolm minutit lisaaega ka, palun! Kokkulepetest tuleb kinni pidada, eriti kokkulepetest, mis on seotud nii suure sotsiaalse mõjuga nagu eakate toimetulek. pensionisamba reform, nagu siin osundas Aivar Kokk, sedastas selgelt ja loogiliselt: selle reformi tulemusena, piltlikult öeldes riigieelarvest vabanevat raha, mis on seotud väiksemate riigi kohustustega teha teise

See raha on vabanenud. See raha on vabanenud juba sellel eelarveaastal, ja kokkulepe oli eelmises koalitsioonis, et see raha jääb pensionisüsteemi. Ehk tegelikult siirdena riiklikku pensionisüsteemi jooksvatesse väljamaksetesse oleks pidanud, nagu nägi ette eelmise koalitsiooni selge, arusaadav ja loogiline kokkulepe, [minema nii,] et selle aasta alguses tehakse väljamaksed. Kahjuks uus koalitsioon

Ühe otsusega, ühe poliitilise valikuga lükati pensionitõus edasi. See ei ole otstarbekohane. See on sõnamurdlik, see ei ole sisuliselt põhjendatud ja see kahtlemata läheb vastuollu ka

see pensionitõus ära sellel aastal. Nii et see on see paatos, mille järgi Isamaa fraktsioon on esitanud muudatusettepaneku, et riik oma sõna peaks. Tõsi küll, see sõna ei ole õiguslikult maksev sõna, aga see sõna on olnud poliitiline tahe seda teise samba reformi läbi viies, mis on ju etapiviisiliselt rakendunud. Aga loomulikult me toetame oma muudatusettepanekut ja kutsume üles kõiki parlamendiliikmeid, kelle jaoks sõnapidamine on riigi

ei tekkinud tühjusest. See idee oli toonase koalitsiooni ajal, nendel kadunud kaugetel aegadel, kui Andrus Ansip oli peaminister. Siis meie erakond pani selle ette, kui ma õigesti mäletan, vist 2013. 2013. aastal eelarve menetlemisel. Ja me saavutasime selle, et keskmine pension on tulumaksuvaba. See on olnud katkendlik, eks ole, me teame, aga nüüd on mõistlik ja asjakohane sellesse uuesti naasta. Aitäh teile! Aitäh! Rohkem sõnavõtusoove ma ei näe, sulgen läbirääkimised. Eelnõu 466 kohta on esitatud täpselt üks muudatusettepanek. Selle muudatusettepaneku esitajaks on olnud Isamaa fraktsioon ja juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Henn Põlluaas, palun! hääletusele, sest see on tõesti väga oluline, et me saaksime oma pensionäre aidata ja juba sel aastal tõsta pensione. Selge. On pandud hääletusele. Ja enne, kui me hääletame, tuleb teha saalikutsung.

Austatud kolleegid, ma panen hääletusele eelnõu 466 kohta esitatud esimese muudatusettepaneku, mille esitajaks on Isamaa fraktsioon ja mille juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Muudatusettepanekut toetas 26 saadikut, vastu on 40, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. Kuigi läbirääkimiste käigus mainiti suuliselt ka katkestamise ettepanekut, siis kirjalikult seda meile laekunud ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on teine lugemine lõpetada. Eelnõu teine lugemine on lõpetatud. Tänane päevakord on ammendunud ja istung on lõppenud. Aitäh!